Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 110 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite još jednom svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodna poslanika.Odsustvo su prijavili sa današnje sednice poslanici: Milisav Petronijević, Žarko Obradović i Vladimir Marinković.Saglasno

autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje i 54/19), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.Molim redu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah sada podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 195. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres

106/16 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje i 54/19).Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Đorđe Komlenski, predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, želi da obrazloži svoj predlog?Izvolite. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na svojoj sednici od 31. januara 2020. godine doneo odluku da predloži Narodnoj skupštini, na osnovu člana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, da razmotri predlog o donošenju autentičnog tumačenja, i to član 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Ujedno je, radi sprečavanja nastupanja štetnih posledica ukoliko se ovo ne usvoji po hitnom postupku, predložio da se o ovom autentičnom tumačenju raspravlja po hitnom postupku, jer su ispunjeni svi uslovi iz član 167. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije.Naime, 15. januara 2020. godine ovlašćeni predlagač, gospodin Aleksandar Martinović, je podneo predlog za donošenje autentičnog tumačenja u skladu sa Poslovnikom i ustaljenim procedurama. Taj predlog je prosleđen Republičkoj vladi na mišljenje. Pozitivno mišljene Republičke vlade je stiglo u parlament i Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo dana 30. januara 2020. godine.Naime, ja ću vam objasniti ukratko o čemu se radi, ponavljam da se radi o odredbi člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Radi preciznosti citiraću taj deo zakonske odredbe koji kaže kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu zakona, overenog punomoćja kojim ga je izvršni poverilac ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun.Odbor je prihvatio inicijativu predlagača u celosti sa čime je i Republička vlada saglasna, a to je da ovu odredbu treba razumeti na takav način da advokatu nije potrebno overeno punomoćje da bi primio sudske troškove i troškove izvršenja na svoj račun, osim isključivo ako zakon kojim se uređuje sudski postupak u kojem je nastala izvršna isprava zahteva overu punomoćja.Radi veće preciznosti i mogućnosti da i građani razumeju o čemu se radi, ukoliko u sudskom postupku iz kojeg je proistekla presuda, rešenje ili na bilo koji drugi način obaveza i pravo naplate troškova postupka, a da sam postupak, zakon koji uređuje upravo tu vrstu postupku, nije zahtevao advokatu, punomoćniku punomoćje bude posebno overeno, znači overeno kod notara u ovakvim situacijama, onda ni za naplatu takvih troškova postupka nije nužno da punomoćnik ima posebno overeno punomoćje.Upravo ovo o čemu govorim je u skladu i sa ranijom odlukom Ustavnog suda iz septembra 2017. godine, tako da se procenilo da zaista postoji potreba da se izađe, da kažem, u susret već uočenim problemima u mogućem tumačenju ovog dela Zakona o izvršenju i obezbeđenju i da se kroz ovo autentično tumačenje obezbedi apsolutno jedinstvena primena zakona kada su svi građani Republike Srbije u pitanju.Za sada toliko. Ako bude nekih posebnih pitanja, pružićemo odgovore. Hvala. Zahvaljujem narodnom poslaniku Komlenskom, predsedniku Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

Zahvaljujem se predsedavajući.Imajući u vidu da je danas na dnevnom redu Autentično tumačenje odredbe zakona, koja je izazvala veliku polemiku u stručnim krugovima, naročito u krugovima advokature i sa tog aspekta i sa tog stanovišta, kao i sa stanovišta onoga što je naša obaveza kao poslanici da iznesemo pred građanima Republike Srbije, dužan sam da iznesem neka tumačenja koja, u svakom slučaju bi bila korisna, ako ni za koga drugog, onda za nas narodne poslanike u ovom parlamentu.Pre treba poći od činjenice da bilo koje autentično tumačenje ne samo ove odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju, već bilo kojeg drugog zakona samo potvrđuje da zakon nije normiran kako treba. Samo potvrđuje činjenicu da norma na koju se autentično tumačenje odnosi nije potpuna, nije jasna, nije praktično dovoljno primenjiva i zbog toga se pribegava autentičnom tumačenju i kao čovek koji se bavi advokaturom i naravno narodni poslanik smatram da mi treba da izbegavamo praksu koja podrazumeva davanje autentičnih tumačenja, jer na taj način samo potvrđujemo da nismo uradili prethodno posao koji smo trebali da uradimo valjano i u tom pravcu preuzimam ličnu odgovornost za jedan takav pristup, jer smo očigledno propustili da reagujemo na određene odredbe zakone koje su zavredele pažnju da se na njih treba reagovati.U tom smislu smatram da je jako važno da u buduće svaki zakon, ne samo Zakon o izvršenju i obezbeđenju, nego svaki zakon mora zavredeti daleko veći stepen pažnje kako se ne bi desio propust koji podrazumeva da u praktičnoj primeni izazivamo posledice koje su za građane Srbije štetne, jer se uvodi pravna nesigurnost, a tu pravnu nesigurnost stvara neujednačena sudska praksa.Zašto ovo govorim? Zbog toga što čim neka odredba zakona nije dovoljno precizna i jasna, onda oni koji tu odredbu zakona primenjuju, a to su uglavnom sudovi daju različita tumačenja, različite stavove ili donose različite sudske odluke koje u svakom slučaju ne bi smele da figuriraju kada je u pitanju naravno pravni saobraćaj.Ono što je jako važno istaći jeste činjenica da je ovo autentično tumačenje zaista popravilo nedorečenost, nepotpunost, nejasnoću i nešto što nije smelo da se desi u zakonu, jer ovim autentičnim tumačenjem odredbe člana 48. stav 6, koja inače predmet ove naše rasprave, se faktički advokatura stavlja u onu poziciju koju zaslužuje, a to znači da odnos između advokata i klijenta mora biti isključivo odnos između advokata i klijenta.U taj odnos kao odnos poverenja ne može niko da se meša. Niko nema pravo da sistemskim ili normativnim uticajem devalvira bilo šta što dogovore advokat i klijent odnosno advokat i stranka. Zašto? Zbog toga što se odnos između advokata i klijenta, odnosno odnos advokata i stranke, zasniva prevashodno na principu poverenja, a taj princip poverenja je nešto što je inače predviđeno i kodeksom profesionalne etike advokata

da ni jedan jedini procesni zakon u Republici Srbiji, ni Zakon o parničnom postupku, ni Zakonik o krivičnom postupku, ni Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o upravnom postupku, sve su to procesni zakoni, ni jedan jedini zakon ne predviđa da advokat mora dobiti overeno punomoćje od stranke. Ni jedan jedini zakon. Govorio sam o procesnim zakonima. Postoji jedan zakon, koji je nažalost uveo procesnu normu, to je Porodični zakon, koji u članu 221. propisuje da advokat u bračnom sporu, izvinjavam se, ne advokat nego da u bračnom sporu tužbu može podneti punomoćnik samo ako ima overeno punomoćje. S obzirom da u red punomoćnika se svrstavaju i advokati Porodični zakon je uveo jednu diskriminatorsku odredbu ili diskriminatorsku normu kako za advokate tako i za stranke.Zašto za stranke? Iz jednostavnog razloga što stranka nema apsolutno razloga niti je dužna da trpi bilo kakve terete. Prvo i osnovno, stranka nije dužna da trpi teret troškova. Overa punomoćja podrazumeva odlazak stranke kod javnog beležnika, plaćanje naknade javnom beležniku za overu, koja bez obzira kako se god kome činilo nije mala, istovremeno izlaganje određenim neprijatnostima koje sama ta procedura podrazumeva. Zašto bi stranka trpela te troškove i zašto bi stranka bila obavezana da overava punomoćje advokatu? Jel stranka ima poverenje u advokata? Ima. Jel stranka želi tog advokata? Želi. Jel stranka ima prema tom advokatu odnos koji podrazumeva istovremeno i odgovornost advokata prema stranci? Naravno, da da.Čisto radi činjeničnog utemeljenja ja ću se pozvati na zakone koji regulišu obaveznost advokata da poštuje sve ono što je u njegovom profesionalnom delovanju obaveza prema stranci. Hajde da pođemo od sledećeg – prvo, kodeksom profesionalne etike advokata predviđeno je nekoliko načela koja su kada su u pitanju advokati obavezujuća. Zašto? Zato što i advokati po kodeksu profesionalne etike imaju odgovarajući stepen odgovornosti.Prvo je načelo poverljivosti. Šta to znači? To znači da pouzdanje u tajnost podataka koje je klijent preneo advokatu jeste od suštinske važnosti za pružanje pravne pomoći i ti podaci imaju kategoriju poverljivih podataka.Sledeće jeste advokatska tajna ili profesionalna tajna, što znači da advokat ima obavezu da čuva kao tajnu sve ono što je od stranke dobio na osnovu svega što se vezuje za predmet u kome zastupa stranku. Ta tajnost obavezuje advokata da jednostavno štiti interes stranke tako što će sprečiti bilo kakvu vrstu zloupotreba, odnosno curenja informacija koje prevazilaze ono što podrazumeva odnos poverenja između advokata i stranke.U tom pravcu postoji naravno i odgovornost kako građanska, tako i krivična, a istovremeno je bitno naglasiti činjenicu da advokati radi sigurnosti koju moraju pružiti sa strankama su obavezni da zaključe ugovor o osiguranju. Taj ugovor o osiguranju ima samo jedan smisao i jednu svrhu. To je da se stranka zaštiti tako što može nadoknaditi štetu koju prouzrokuje advokat neprofesionalnim radom. Svi advokati zaključuju tu vrstu ugovora o osiguranju stvarajući jedan fond, jednu novčanu masu iz koje se isplaćuju do određenog limita, koji je propisan zakonom, naknade štete strankama koje tu štetu pretrpe.Kada se imaju u vidu sve ove obaveze advokata prema stranci logično je postaviti pitanje – zašto overeno punomoćje? Moj uvaženi kolega Martinović je i prepoznao ovaj problem kada je podržao autentično tumačenje odredbe člana 48. stav 6. Zakona o izvršenje i obezbeđenju. Jedna vrsta zahvalnosti u stručnom smislu reči mora da postoji zbog toga što popravljamo nešto što u svakom slučaju mora da postoji i u pravnoj regulativi, a to je da otklonimo sve nejasnoće, da otklonimo bukvalno sve ono što u praktičnoj primeni dovodi do problema, a verujte mi da problema nije malo. Ti se problemi multipliciraju sa jedne strane, a sa druge strane smo dužni da štitimo advokaturu.Moja lična obaveza jeste i kada sam ovde da to činim i ja to iskreno i činim. Ono što je važno, važno je istaći da je u zadnje vreme ovakvih pojava neujednačene sudske prakse sve više i više.Postavlja se pitanje – zbog čega bi bilo potrebno overeno punomoćje advokatu čak i u brakorazvodnoj sporovima? Zašto je Porodični zakon normirao jednu obavezu koju ne normiraju svi drugi procesni zakon?Zbog čega bi punomoćnik iz reda advokata morao da ima overeno punomoćje stranke koja je učesnik brakorazvodne parnice, još uvek bračni partner, a posle presude u toj brakorazvodnoj parnici, najverovatnije više ne bračni partner, ali postavlja se pitanje – zašto overeno punomoćje? li je taj odnos između stranke u brakorazvodnoj parnici prema advokatu drugačiji u odnosu na građansku parnicu, u odnosu na krivični postupak, u odnosu na upravni postupak? Pa nije, potpuno je identičan.Advokat je punomoćnik stranke i u brakorazvodnoj parnici i u krivičnom postupku, i u parničnom postupku i u vanparničnom i svakom drugom. U čemu je onda razlika? Zašto bi se advokati na taj način diskriminisali? Apsolutno nema ni jednog jedinog razloga za tako nešto.Zbog toga bi trebalo razmisliti da i odredba člana, ako se dobro sećam 221. Porodičnog zakona, bez obzira što to nije u nadležnosti Ministarstva pravde, doživi intervenciju. Ne bih voleo da to bude ponovo autentično tumačenje, ne bih voleo da opet reagujemo na ovaj način zbog toga što smo dužni i to je naša obaveza kao narodnih poslanika da vodimo računa o kvalitetu zakona.Kvalitet zakona će bitu utoliko bolji ukoliko ga učinimo takvim bez autentičnog tumačenja. Svako autentično tumačenje na neki način nas odvodi u neki drugi pravac, koji u svakom slučaju ne podrazumeva da smo previše odgovorni i previše ozbiljni kada je u pitanju normiranje, još u vreme predloga pa čak i nacrta zakona.Zato apelujem i na kolege advokate koji su u radnim grupama, kada su u pitanju izrade nacrta, a kasnije i predloga zakona koji se direktno dotiču advokature, da strogo vode računa o tome da bilo koja norma koja je predviđena da bude sastavni deo zakona, bude potpuno jasna, precizna i praktično primenljiva. U suprotnom ćemo imati ozbiljne probleme.Ono što želim da kažem jeste činjenica koju na žalost moramo prihvatiti kao takvu. Od momenta uvođenja javnobeležničke delatnosti, advokatura postaje sve više marginalizovana. Ja moram uvažene kolege, narodni poslanici da vas podsetim da advokatura jeste i mora biti nezavisna profesija. Ona funkcionalno predstavlja deo pravosuđa, jer je u funkciji pravosudnog sistema, ali je institucionalno advokatura nesumnjivo nezavisna i ne može biti zavisna ni od države, ni od bilo koga drugog.Država nema pravo da se meša, osim naravno onog tzv. sistemskog uređenja koji se vezuje za strukturu advokature, za organizaciju advokature i za sve ono što advokatura podrazumeva u okviru svoje nezavisnosti, a to je jedini način gde država može da reaguje.Kada je u pitanju rad advokata, kada je u pitanju obavljanje advokatske delatnosti, država nema pravo da se meša i da u tom pravcu na bilo koji način stavlja advokaturu u položaj koji podrazumeva eventualno podržavljenje advokature.Kada sam pomenuo javnobležničku delatnost, naravno apsolutno nemam ništa protiv javnih beležnika, jer je prenošenjem javnih ovlašćenja na javne beležnike došlo do nekih, da kažemo pozitivnih pomaka, odnosno situacija koje se mogu prihvatiti kao pozitivne, a prva je rasterećenje sudova velikog broja predmeta, jer je uglavnom kompletna vanparnična materija i sudova premeštena na javne beležnike.Međutim, šta je ono što je advokaturu poprilično dovelo u veliki problem? Advokatura je došla u situaciju pre nekoliko godina da se brani od uzurpacije određenih ovlašćenja i delatnosti. Advokatura je pre nekoliko godina bila prinuđena da se tom vrstom odbrane suprotstavi da javni beležnici uzurpiraju deo advokatskog posla i advokatura je istrajala u toj borbi. Ono što je najvažnije, resorno ministarstvo je prihvatilo i zahteve i kritike advokature, koji su bili više nego osnovani.Prema tome, advokatura ne sme ni u kom slučaju doživeti status koji je pre nekoliko godina mogao prerasti u nešto, što podrazumeva težu posledicu, a ta teža posledica jeste i ustavna povreda statusa advokature.Naravno, cela ova moja diskusija nije usmerena protiv javnih beležnika. Advokatura nema nameru, niti će otvarati front sa javnim beležnicima, nije to činila ni tada, neće činiti ni sada, ali advokatura će i te kako znati da odgovori na sve izazove i iskušenja koja se pojave zbog propusta u normativnom okviru, dakle, zbog propusta u predlozima zakona i donošenju zakona o kojima mi odlučujemo.Zato smatram i cenim napore i uvaženog kolege Martinovića i kolege Đorđa Komlenskog koji su dali doprinos da na ovan način da na ovan način normiramo nešto što smo trebali ranije normirati, odnosno da autentičnim tumačenjem jednu normu poboljšamo po kvalitetu, dajući tumačenje koje je nesumnjivo prihvatljivo i zakonito.Još jednom apel da ubuduće autentična tumačenja svedemo na najmanju moguću meru, dakle na onu meru gde je samo obaveznost autentičnog tumačenja takvog stepena da jedino tako, jedino na taj način možemo popraviti kvalitet zakona, odnosno dovesti zakon u praktičnoj meri na onaj nivo, stepen primenjivosti koji kod sudova neće izazivati negativne reakcije, a to je neujednačena sudska praksa, imajući u vidu da smo i onako pravosuđe doveli upravo, ne mi, nego samo pravosuđe sebe, doveli u situaciju da građani Republike Srbije očekuju pravnu sigurnost, očekuju dostupnost pravdi. Da bi to uspeli, upravo ovaj moj apel ide u tom pravcu. Nadam se da ćemo svi u tom pravcu dati svoj doprinos.Zahvaljujem se i nadam se da će i ovom mojom diskusijom moći u nekom budućem periodu sve zakone uskladiti tako da autentična tumačenja eliminišemo. Hvala. Zahvaljujem kolega Jovanoviću.Da li još neko od predsednika, odnosno od predstavnika poslaničkih grupa želi reč?Reč

Zahvaljujem predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, danas je pred nama Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 48. stava 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Ta odredba glasi – kada izvršnog poverioca u izvršnom postupku zastupa advokat, naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja izvršiće se na račun advokata i bez ugovora o prenosu potraživanja, na osnovu po zakonu overenog punomoćja kojim ga je izvršni poverioc ovlastio da naplatu troškova postupka zahteva i primi na svoj račun.Očigledno je formulacija - po zakonu overenog punomoćja, stvorila različita tumačenja koja dovode do neujednačene sudske prakse, te postoji potreba za donošenjem autentičnog tumačenja koje će rešiti neke dileme.Ako

da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove i da nije propisana obaveza overe punomoćja koje je dato advokatu. Ove odredbe Zakona o parničnom postupku shodno se primenjuju i na izvršni postupak.Zaključak postupak.Zaključak je da ako je stranka dala advokatu punomoćje za vođenje parnice, a nije bliže odredila ovlašćenje u punomoćju, advokat može na osnovu takvog punomoćja na svoj račun primiti sudske troškove i troškove izvršenja, odnosno troškove parničkog postupka i troškove izvršnog postupka i takvo punomoćje ne mora biti overeno.Ja predlažem da donesemo ovakvo autentično tumačenje kako bi se otklonile dileme i nedoumice prilikom primene zakona.Ono što je važno da zbog građana kažemo kako bi im bilo jasnije, ja potpuno razumem da je mnogima suvoparno ovo o čemu govorimo, jesu zapravo primeri koje bi trebalo da navedemo koji idu u prilog usvajanja ovakvog autentičnog tumačenja. Advokati su u praksi, dešavalo se da su se advokati dogovarali sa izvršiteljima, recimo, da glavni dug i kamata idu na račun stranke, a da troškovi koji pripadaju advokatima iz parničkog ili izvršnog postupka idu na račun advokata, ali se neretko dešavalo da advokati to čine podneskom. Taj podnesak se svakako naplaćuje i taj podnesak bi na kraju platio izvršni dužnik.Prema tome, donošenjem ovakvog autentičnog tumačenja mi ćemo praktično skratiti troškove koji su eventualno mogli da se dese u nekim predmetima. Dakle, štite se stranke, konkretno izvršni dužnici. izvršne dužnike smanjuju se troškovi overe punomoćja. Punomoćje je nekada moglo da se overava u sudu, međutim sada kada stranka ode kod javnog beležnika, odnosno notara i zatraži overu punomoćja, ona je dužna da plati određenu taksu. Tu taksu logično plaća stranka ne plaćaju je advokati. Tako da je i u tom smislu dobro usvojiti ovo autentično tumačenje, jer ćemo ponovo uštedeti novac za jednu od stranaka u postupku.Međutim, sa druge strane, ono što sam još htela da kažem, dešava se da stranka da generalno punomoćje advokatu za zastupanje u parnici i u tom generalnom punomoćju nije konkretno navela ovlašćenja za koja je advokat ovlašćen da postupa u tim stvarima. Međutim, kasnije dešavalo se i to, razgovarala sam sa advokatima, pa su mi preneli svoja mišljenja, postoje stranke koje na kraju nisu želele jednostavno da advokatima daju njihov novac za koji su oni radili, odnosno da naplate troškove parničkog i izvršnog postupka i onda su advokati tu bili u problemu. Prema tome, ovim autentičnim tumačenjem tačno će se znati šta ide na račun stranke, šta ide na račun advokata i štitiće se i advokati.Osim dovešće do efikasnijeg sistema izvršenja i obezbeđenja, uneće sigurnost usvajanje ovakvog autentičnog tumačenja, uneće sigurnost u čitav postupak, jer će svako od stranaka i advokata znati za šta mu je legao novac na račun. pojačaće se odgovornost i stranaka prema advokatima i advokata prema svojim strankama koje zastupaju.I današnja sednica će proći naravno u parlamentu u duhu parlamentarnog dijaloga ovde u plenumu, ali ponovo bez prisustva onog dela opozicije koji se ne interesuje za rad Narodne skupštine, niti kako će se odluke koje ćemo mi ovde doneti reflektovati na građane Srbije.Želim nešto da vam pročitam. Kada čujete izjave tipa - Vučić najodgovorniji za aferu „Jovanjica“, ili Andrej Vučić nije jedini iz vrha režima koji je umešan u aferu, ili nereagujući na aferu tužilaštvo postalo javni servis vlasti, a ovo su sve dominantni naslovi u medijima proteklih dana, odnosno proteklih nedelja, očekujete da bi iza toga morali da stoje ozbiljni argumenti i dokazi. Ali, ne, to je još jedan talas izmišljotina i laži sa ciljem napadanja Aleksandra Vučića i njegovog diskreditovanja i kao predsednika Republike i kao predsednika najjače političke partije.Naime, gore navedene optužbe izrekao je Miroslav Aleksić za koga se sećamo da je svoju partiju prodao Vuku Jeremiću, a sebe je izgleda prodao Draganu Đilasu, samo još cifru nismo utvrdili, sve ostalo je i više nego očigledno.Šta se u stvari desilo? Na poljoprivrednom imanju kod Stare Pazove pronađena plantaža marihuane. Uhapšeno je devet osoba, među kojima i čovek koji se sumnjiči da je bio vođa te grupe koja se bavila proizvodnjom marihuane. Odmah su tu vest iskoristili lideri iz Saveza za Srbiju, koji već mesecima unazad izmišljaju afere ili umešanost Aleksandra Vučića u afere i maltretiraju njegovu porodicu, vršeći na taj način strašan pritisak na njega i vodeći na taj način najprljaviju kampanju.Pored toga što se MUP oglasilo, i pored toga što je utvrđeno da ni predsednik Republike, ni njegov vrat nisu bili u kontaktu sa uhapšenim Koluvijom, Miroslav Aleksić je iz dana u dan besomučno lagao, pri tom, po mom mišljenju, zloupotrebljavajući pravo na sazivanje konferencije za novinare iz hola doma Narodne skupštine, jer je on tako nešto koristio isključivo za otvoreni rat protiv Aleksandra Vučića. Pošto je izneo na kraju toliko tešku optužbu, kako je tužilaštvo postalo javni servis predsednika, koji se rukovodi političkim motivima režima, Miloš Vučević se odlučio, gradonačelnik Novog Sada, na korak, a to je da podnese krivičnu prijavu protiv Aleksandra i Andreja Vučića kako bi se ispitali navodi o njihovoj navodnoj povezanosti sa aferom „Jovanjica“.Šta ćemo sada kada je tužilaštvo utvrdilo da ne postoji nikakva njihova povezanost sa slučajem „Jovanjica“? Da krenemo od izvinjenja, koje od Miroslava Aleksića ne možemo da očekujemo i koje sigurno predsednik dobiti. Ali, šta sa dvomesečnom torturom, sa naslovima u novinama? Šta sa svakodnevnim blaćenjem predsednika Republike? Šta sa njihovim porodicama? Šta sa decom koja su svakodnevno izložena pritiscima?Državni organi su svoj posao uradili što se tiče slučaja „Jovanjica“. Uhapšena su lica koja su se protivzakonito ponašala. Ali, naravno sa druge strane, to lidere Saveza za Srbiju ne interesuje, već samo način kako da iskoriste svaki momenat da lažima o visokim državnim funkcionerima obmanjuju građane.Još nešto želim da pitam. Pošto je sada dokazano da je Miroslav Aleksić lagao, hoćemo li da čujemo konačno od raznih nezavisnih tela, od Zaštitnika građana ili možda od Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i oni su se ranije oglašavali, od ostalih nezavisnih tela, osudu svakodnevnom razapinjanja na krst Aleksandra Vučića, ili je sada to samo postao neki predmet koji njima nije važan? Zašto su im drugi slučajevi važniji od ovog, pa često reaguju, a sad u vezi ovog slučaja ćute?Još jedno pitanje možemo da postavimo. Da li ćemo dobiti izvinjenje od Marinike Tepić za sve laži iznete o tome kako se u Vojnoj ustanovi „Morović“ gaji marihuana?

li će neko, osim poslanika SNS i nekih ministara u Vladi, reagovati na konstantne višemesečne napade na vojni poredak Srbije, na direktno ugrožavanje bezbednosti i urušavanje ugleda naših organa i institucija? Podsetiću vas, to je ista ona Marinika Tepić koja je tvrdila kako država Srbija novcem od trgovine oružjem kupuje povlačenje priznanja lažne države Kosovo od država članica UN. Tom prilikom smo ostali uskraćeni za izvinjenje za tako tešku tvrdnju koja je zapravo gnusna laž.Setimo se afere „Krušik“. Onog trenutka kada je Nebojša Stefanović najavio istrage povodom brojnih afera i malverzacija Dragana Đilasa, postao je meta napada Đilasovih jurišnika.Njihov

Pri tome, uopšte ne uzimaju u obzir posledice koje će nastati. Tvrdnja da Srbija snabdeva teroriste oružjem je ozbiljna laž koja može ugroziti našu namensku industriju, ali takođe i položaj Srbije na svetskoj političkoj sceni.Više puta je objašnjeno da MUP ne daje dozvolu za trgovinu oružjem, niti da to čini sam ministar unutrašnjih poslova, već da postoji čitav sistem u kome učestvuje više ministarstava, više raznih službi i uprava, mnogo sektora koji imaju svoju ulogu i ovlašćenja, a da zapravo MUP samo fizički obezbeđuje transport naoružanja i to samo kroz našu zemlju. Međutim, Đilasova kuhinja iz koje dolaze neosnovani navodi i optužbe, radi 24 sata na urušavanju čitavog sistema, jer misle da će se tako lakše dokopati vlasti. Ali, više su puta poslanici SNS u ovoj sali ponovili – novog „5. oktobra“ neće biti, nećemo dozvoliti da se vlast menja na ulici, već na legitimno održanim izborima.Da

koristi Savez za Srbiju, lideri kreću u kampanju rušenja i Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića, ali i naše namenske industrije, vojske i bezbednosti naše zemlje.Kada su se neki od njih pitali, podsetimo se „Krušik“ je bio na ivici propasti i njegovo poslovanje je stavljeno na kocku. Neki sadašnji lideri Saveza za Srbiju u prošlosti vodili su politiku propadanja Srbije i ništa drugačije se ne bi ponašali ni danas kada bi došli na vlast.Ti isti lideri Saveza za Srbiju su zloupotrebili tzv. uzbunjivača, našli su mu advokata i počeli svakodnevno da korist njegov položaj za nanošenje udaraca, za nanošenje štete državi Srbiji. Odmah je naravno sve bilo jasno i zbog čega on nije uzbunjivač i koje su namere lidera Saveza za Srbiju.Ne može neko dobiti, o tome smo ovde više puta govorili, ne može neko dobiti status uzbunjivača ako to ne zatraži od poslodavca, ako ne zatraži takav status od nadležnog državnog organa, ili ako ne uzbuni javnost na zakonom predviđen način, a Obradović od toga ništa nije učino.On dobija advokata Gajića, inače šefa stranačkog pravnog tima Vuka Jeremića i kreće hajka u medijama, kreću gostovanja, govori na političkim skupovima itd. To je trajalo nedeljama. Sve dok i sam lažni uzbunjivač nije izašao iz kućnog pritvora direktno na protest „jedan od pet miliona“ i na taj način zapravo svima nama pokazao ko je i šta radi. Da bi njegov advokat Gajić plakao ispred suda i svima pokazao, ne samo koliko je neprofesionalan, već da zapravo ulogu advokata koristi za političke obračune sa SNS. Čini mi se da Dragan Đilas i suze dobro plaća.Na samo nekim primerima, koje sam sada iznela, videli smo sistem po kome funkcioniše Savez za Srbiju. Oni izmisle aferu, plasiraju je preko svojih medija, onda danima vrte jednu istu priču iz hola doma Narodne skupštine. Na žalost, oni su deo političkom miljea u Srbiji. Onaj deo koji se nikada neće baviti građanima i državom već sobom, tračevima i politikom na nivou rekla - kazala.I, kad smo kod onih koji čine politički život u Srbiji aktuelno je ovih dana formiranje nekih novih pokreta i pitanje ko će izaći na izbore, pa bih kratko da rezimiram i da ovde sa kolegama prokomentarišem.Imamo

Niš“.Prošle nedelje je formiran pokret „Slobodna Srbija“, to su ovi što su se otcepili od Sergeja Trifunovića i od „Pokreta slobodnih građana“ zato što je „Pokret slobodnih građana“ rešio da bojkotuje izbore. Onda su se oni ocepili, stvorili novi pokret koji se zove „Slobodna Srbija“, pa su i oni doneli odluku da će bojkotovati izbore.Imamo pokret koji je formirao Čedomir Jovanović „Zvono, a ne stranke“ sa još mnogo njih koji nemaju stranke, a jedan od pet miliona je rešio da izađe na izbore da bi vratili bojkot u parlament. Ostalo je da vidimo, konačno, ko će na izbore, a ko u bojkot i ko ozbiljno shvata kada se kaže da treba da se proveri izborna volja građana Srbije, a ko ne.Čini mi se da ovaj deo opozicije o kojima sam govorila će se još cepati i dok se oni budu bavili sobom neće ni primetiti da je SNS uveliko pobedila i da je nastavila da vodi Srbiju napred. Zahvaljujem.

Hvala, gospodine Milićeviću.Dame i gospodo narodni poslanici, današnja sednica pokazuje bezobrazluk i bahatost u odnošenju, pre svega, prema građanima Srbije.Sve ću vas podsetiti da smo još 16. septembra, SRS je predala Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju za koji je za manje od dva meseca prikupila više od 100.000 potpisa građana Srbije.Budući Srbije.Budući da smo sada u vanrednom zasedanju, jedini način da bilo koja tema dođe na dnevni red, jeste kada bi se saglasali poslanici vladajuće većine. Ne samo što to nije moglo da dođe u redovno, nego sada ne može ni u vanredno zasedanje.Sa tim je pokazala vlast u Srbiji da jedan veliki deo građana Srbije apsolutno ne poštuje i da ih ne zanima šta oni misle o bilo kojoj temi, a pre svega na ovako jednoj važnoj temi, kakvo je pitanje javnih izvršitelja u Srbiji.To je jedno veoma važno pitanje i tiče svakog građanina Srbije.Mi smo imali prilike da vidimo da Narodna skupština radi punom parom, ne zato što se neko tu provrednio, nego zato što je došao diktat iz inostranstva. Kuka Fajon, ovaj, onaj, koji su došli ovde da budu tutori vlastima u Srbiji, da im govore kakvi su nam izborni zakoni, kako se glasa, kako se broji, kako se broje glasovi, kako treba da izgledaju regulatorna tela, razne stvari. Oni su u stvari stvarni gospodari i oni određuju o čemu će se raspravljati.Tako smo videli reakcije vlasti u Srbiji, koji su hvalili našu demokratiju, vladavinu prava i ostalo, dal su u stvari se saglasili sa svim promenama zakona koje se tiču finansiranja izbornih kampanja, Agencije za borbu protiv korupcije i šta smo još imali što je bilo kao deo diktata? Bivših i sadašnjih poslanika Evropskog parlamenta.Dakle, oni su rekli i došli i rekli o čemu treba da se raspravlja u Narodnoj skupštini. Od jednom se pojavio problem i onda su svi bili saglasni da problem postoji, pa se ja pitam, ukoliko je SRS prikupila više od 100.000 potpisa građana Srbije i Predlog novog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju, to predala na pisarnicu Narodne skupštine, u Ministarstvo pravde, možda je to bila pogrešna adresa. Možda smo trebali to da predamo u Fond za otvoreno društvo kod Milana Antonijevića, ovog vašeg stručnjaka za izborne zakone, Fondaciju pod pokroviteljstvom Džordža Soroša ili u predstavništvo EU u Srbiji, da bi se to jednom našlo na dnevnom redu Narodne skupštine.Dakle, apsolutno nepoštovanje velikog broja građana Srbije. Podsetiću vas da smo mi ne tako davno raspravljali o jednom drugom zakonu koji je isto tako podržalo mnogo ljudi.

protiv tog rešenja ili za neku dodatnu izmenu tog rešenja, sa strane vlasti, od gospođe Kuburović, odgovaralo se – da, da, jeste, ali 150.000 građana Srbije je ovo podržalo.Kako su jedni građani u Srbiji važniji od drugih da se ovako brutalno vređaju? To je jedna veoma važna tema nad kojom vlast u Srbiji zatvara oči, apsolutno ih ne zanima.Da pogledamo malo genezu pitanja javnih izvršitelja. Oni su uvedeni 2011. godine u sklopu sveopšte reforme pravosuđa koju je u Srbiji diktirala EU, o kojoj smo čuli kritike ljudi koji su danas na vlasti, i vladajuća stranka je svojevremeno bila protiv tog rešenja.Dakle, SNS je bila protiv uvođenja javnih izvršitelja, u vreme dok su bili opozicija 2011. godine, a nakon što su došli na vlast, to su rešenje svesrdno prihvatili, potvrdili ga još jednom 2015. godine, a onda i polovinom 2019. godine.Videli smo neke populističke izmene koje ne znače ništa. Bile su dobre da posluže u marketinške svrhe prošle godine kada je gospođa Kuburović obrazlagala promene kako neće moći da se pleni imovine kod dugova za komunalne usluge koji su manji od 5.000 evra. Nismo čuli argumentaciju ni za tu cifru, ni za tu odluku, važno je da to dobro zvuči u medijima iako je reč o komunalnim potraživanjima.Najveći deo otimanja stambenih jedinica, otimanja nekretnina građana Srbije jeste zbog zaduženja prema bankama, a ne zbog komunalnih usluga. To kao da niko ne primećuje, kao da niko ne zna u Ministarstvu pravde. Nije se sa tim problem rešio.Dakle, od 2011. godine mi imamo javne izvršitelje. Pokazalo se u praksi već, uskoro će biti devet godina, dakle da jedno privatno lice se naplaćuje iz dužničko-poverilačkog odnosa, često i više puta za svoje takse, dakle takse za njihove usluge su mnogo veće nego što je to osnovni dug. Imali smo skandalozne situacije gde jedan izvršitelj zapleni stan na Novom Beogradu, na tajnoj licitaciji za koju niko ne zna kada se i gde održava. Sin od potpredsednika Komore iz Kragujevca kupi stan na Novom Beogradu potpredsednika Komore izvršitelja, kupi stan od izvršitelja koji je prethodno sa Novog Beograda to zaplenio za cenu tri puta manju od tržišne. I to niko ne vidi.Imali smo situacije skoro svakodnevno da se nemilosrdno i beskrupulozno izbacuju ljudi koji iz objektivnih okolnosti nisu mogli da servisiraju svoj dug na vreme, oni koji se nisu zaduživali iz obesti, oni koji su se zaduživali zbog životnih potreba, izbacivani su na ulicu iako su bili u pitanju nemoćna lica, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, ljudi u godinama, penzioneri itd. To je u Srbiji dopušteno. Javni izvršitelji nesmetano, čast izuzecima, ali velika većina njih nesmetano otima nekretnine, dakle imovinu građana Srbije i uz sve to ih zvanično podržava Vlada Republike Srbije imajući u vidu da oni gde god da se pojave idu sa bataljonom policije. Dakle, policija je u funkciji bogaćenja određenog dela tj. određenog broja ljudi. Nešto više od 200 tih izvršitelja ima u Srbiji.Gospođa Kuburović se hvalila kako sada, zato što imamo izvršitelje više nisu izvršenja u sudovima, sada imamo mnogo efikasnije naplaćivanje dugova. Na primer od milion i po neizvršenih predmeta sada smo ispod 600.000. Princip efikasnosti naplaćivanja dugova ne može da stoji pre principa poštovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, a to smo videli da se krši svakodnevno u Srbiji. To je neprihvatljivo.Postavlja se pitanje. Uvođenjem izvršitelja je jedna od sudskih nadležnosti i nadležnost kod izvršenja naplaćivanja dugova poverena privatnom licu. To je za jednu državu poražavajuće. Kako može neka sudska nadležnost da bude u privatnim rukama? Da li to onda otvara mogućnost da sutra imamo i privatnu policiju, ili privatnu vojsku, ili privatni zatvor itd? To je pandan onome što imamo kod izvršitelja. Dakle, to nije državni organ, to je privatnik koji ima nadležnosti suda. To što on istakne zastavu Srbije ispred svoje kancelarije ne znači da je on državni organ niti da predstavlja državni organ. Sutra možemo mi da se setimo da može i privatni sud ukoliko će efikasnije da donosi presude ili privatna policija ukoliko će efikasnije da se stara o čuvanju reda i mira u Srbiji.Pokazalo se, pre svega, da DS, a onda i druga vlast posle 2012. godine nisu bile u stanju da reše problem neefikasnog sudstva. I, umesto da urade nešto po tom pitanju oni su išli linijom manjeg otpora da daju jednostavno nekom privatniku da se time bavi i onda posle devet godina imamo na delu jednu reketašku organizaciju koja, pre svega vidi šansu da izvuče, pre svega iz prezaduženih građana, ne onog najbogatijeg sloja u Srbiji, a videli smo da se takvi zadužuju sve više i više i da niko ne dira te što su dužni milione evra, a ovi koji nisu vratili dve rate za kredit treba da strepe. Dakle, to su dali nekom reketašu, privatnom licu. Uterivač dugova iza koga ide policija. To je danas javni izvršitelj.Postavlja se pitanje, gospođa Kuburović je rekla da su u prvoj polovini 2019. godine argumentujući postojanje, pravdajući postojanje javnih izvršitelja u Srbiji javni izvršitelji na ime poreza na dodatu vrednost uplatili u budžet Srbije skoro milijardu dinara za šest meseci u 2019. godini. To samo znači da su oni u prvih šest meseci imali obrt od pet milijardi dinara, dakle, zaradili su četiri milijarde dinara.Postavlja se pitanje, ukoliko oni rade u skladu sa zakonom, ukoliko oni ne krše ljudska prava i ljudska dostojanstva, ukoliko se oni nesmetano ne bogate na prezaduženim građanima, zašto bi svojevoljno jedna država se odrekla tog prihoda, ukoliko sa tim nema ništa sporno zbog nekog privatnika? Šta može da se uradi za četiri milijardi dinara, to je samo u šest meseci, dakle, nije na godišnjem nivou? Zašto je to dato privatniku da se time bavi?Nebrojeno takvih slučajeva smo imali. Imali smo slučaj da se javni izvršitelj naplati iz invalidskih kolica. O tome pišu novine, a to, na primer, u Ministarstvu pravde, zaista niko ne vidi, jer njima je važan princip efikasnosti.Dakle, dođe javni izvršitelj, bez ikakvog obaveštenja uz pratnju policije, nekoga izbaci iz stana, i posle toga taj neko je dužan da plati izvršitelju tu uslugu što ga je ovaj izbacio iz stana. To je danas realnost u Srbiji.O ovome treba da se razgovara i treba da se nađe način da se sudstvo reformiše, da se izvršenje vrati u sudove zato što nije normalno da jedan privatnik, za koga, izgleda, zakoni ne važe, Ustav Republike Srbije ne važi, nesmetano se bogati, pa smo imali slučajeve, i to smo mogli da vidimo u štampi, koliko se imovina tih ljudi, tih izvršitelja promenilo,

Srbija.Sudstvo mora da se reformiše i da se izvršenje vrati u sudove. Ukoliko je neefikasno treba zaposliti više ljudi koji će na tome da rade, na izvršenju, vezati im plate za učinak izvršenja, ali na način kad se o tome stara sud garancija mora da bude poštovanje ljudskih prava i ljudskog dostojanstva o to je onda garancija da izvršitelj nikog ne sme da prevari da pikira neku nekretninu, neki stan, u koji on misli da može da se useli ili da proda nekom koga poznaje. Gde se održavaju te licitacije i te aukcije, da li neko zna za to? To niko ne zna. To se dešava sve u krugu nekoliko njih.Mora njih.Mora da bude garancija, i to je predlog sa kojim smo mi izašli, da minimum 12 kvadrata stambenog prostora po članu domaćinstva mora da bude zagarantovano, iz kojih ne sme da se izvrši. To je poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. A ne - rešiti problem tako da ćemo dati nekome da drugi se time

gnev je danas prema javnim izvršiteljima. To nije bez razloga. To je zbog njihove prakse. To su zvanični, oficijelni uterivači dugova, reketaši.Apelujem ponovo na vas da se ovo pitanje stavi na dnevni red, da pokažete bar neku razliku između vas i Demokratske stranke, da ne prihvatite ova njihova rešenja, tj. da prestanete da izražavate podršku tim njihovim rešenjima. Ukoliko ne, onda pokazujete da ste isti kao oni.Da se mi razumemo, svako treba da plati ono što je dužan i treba da plati sa razumnom kamatom. Ali, da ostane bez svega zato što nije zbog nekih životnih situacija, objektivnih okolnosti na koje nije mogao da računa kada je podigao neki kredit, ostane bez kuće ili stana i da zbog toga treba da se zabije u zemlju, to ne sme da bude dopušteno u Srbiji. Ne sme privatnik da ima ovlašćenja države i ne sme da sve što uradi izvršitelj bude dozvoljeno zato što se broj neizvršenih predmeta smanjuje. To nije normalno.Reforma sudstva je svojevremeno, u skladu sa direktivama EU, sprovedena u Srbiji. To nije zbog naših najboljih interesa, već zato što su oni sa nama hteli da eksperimentišu - hajde da vidimo, ako Srbiji uradimo to i to, šta će tu da bude. Za to mi njima služimo. I ovaj Zakon o izvršenju i obezbeđenju je u funkciji toga. Zato treba kompletan da se promeni.Srpska radikalna stranka vas još jednom poziva da predlog zakona koji smo podneli, koji je podržalo više od sto hiljada građana Srbije, stavite na dnevni red. Srpska radikalna stranka je jedina parlamentarna stranka koja se zalaže za njihovo ukidanje, za ukidanje javnih izvršitelja.Imajte u vidu, ukoliko pružate podršku nesmetanom divljanju, nesmetanom bogaćenju, prevarama, nije to vezano za sve javne izvršitelje ali za veliku većinu jeste, uopšte njihovom nemilosrdnom postupanju, vi takođe preuzimate odgovornost za sve to što oni rade. To je nedopustivo i mora hitno da se promeni. Mora da bude poštovanje ljudskih prava građana Srbije. Poštovanje dostojanstva svih građana Srbije je važnije od toga koliko će biti izvršenih ili neizvršenih predmeta, a Republika Srbija treba da radi na tome da se sudstvo reformiše, da se stvori ambijent da sudovi mogu nesmetano da obavljaju svoj posao, da se dugovi naplaćuju, ali da garancija sa strane države bude da niko neće biti opljačkan samo zato što je dužan. To je suština, to je najvažnije i o tome treba da se razgovara. Hvala.

Hvala vam, predsedavajući.Želela sam da reagujem. Meni je jasno da će se svašta spočitavati SNS, ali baš nepoštovanje građana Srbije i kršenje ljudskih prava i dostojanstva su teške optužbe na koje sam ja želela da reagujem, pri tom vrlo jasnim podacima koje ću vam izneti sada.Što se tiče izvršnog postupka i zaštite izvršnih dužnika na kojima je svakako Vlada Srbije radila u ovom mandatu, jedno od najvažnijih rešenja odnosi se upravo na zabranu određivanja izvršenja prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, fizičkog lica, radi namirenja potraživanja iz komunalne ili srodne delatnosti. Doći ćemo i dotle kako je, vezano za komunalne delatnosti, određen iznos od pet hiljada evra, jer je ministarka, gospođa Kuburović, zaista o tome i govorila kada smo radili izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Dakle, ova vlast ne misli o građanima Srbije da se više ne zadužuju dve trećine primanja, nego jedna polovina, da se više ne zadužuju dve trećine penzije nego jedna trećina, a kod penzija koje ne prelaze iznos prosečne penzije, prema poslednjem objavljenom podatku Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje, desetina, kada je reč o penziji čija visina ne prelazi najniži iznos penzije. Toliko o tome da SNS i ova Vlada ne vode računa o građanima Srbije.Kada je reč o antikoruptivnim merama, tačno je da je prepoznata potreba da se u ovom delu značajnije interveniše, i u samom tekstu zakona, i to smo radili kada su bile izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kada je pojačano pravilo o tome ko ne može biti kupac u postupku izvršenja - javni izvršitelji, njihovi zamenici, pomoćnici, kao i druga lica zaposlena kod javnog izvršitelja. Ona su u potpunosti izuzeta od mogućnosti da kupe nepokretnost, pa čak ministarstvo vrši nadzor nad radom javnih izvršitelja. Nemoguće je da ljudi koji su u ministarstvu i koji vrše nadzor takođe kupe neku nepokretnost.

da su nikad veće plate, nikad veće penzije, nikad veća zaposlenost, nikad veće ovo, nikad veće ono, prvi put u istoriji u ovo ili prvi put u istoriji ono. To ne odgovara realnosti u Srbiji. To se najbolje vidi kod ovog pitanja izvršitelja.Čuli smo gospođu Kuburović, nije imala odgovore na ta pitanja. Ta mera od pet hiljada evra, propisana za komunalna potraživanja, je mera populistička. Ne rešava osnovno pitanje, a osnovno pitanje je zaduživanje kod banaka.Kada je neko dužan za struju, dužan je jedan mesec. Drugi mesec struja se isključuje. Koliko treba da bude neko dužan, fizičko lice, za struju da bi došao dug do pet hiljada? Da ne plaća dve godine. Ili za vodu? Dakle, to nije osnovni problem, to je jedna populistička mera.Mi smo videli kod više pitanja toga pravdanje kako to nije donela sadašnja vlast, nego bivša itd. To nije razlog da ova vlast nema 126 poslanika da ovo rešenje promeni. Samo u 2017. godini više od 3.700 nekretnina, pre svega stambenih jedinica i to do 50 kvadrata je oteto građanima Srbije. Nemojte sada da pričamo kako se to ne dešava.Dakle, dešava.Dakle, to je jedno goruće pitanje sa kojim se građani Srbije suočavaju. Mora pod hitno da se reši u njihovom interesu, a ne u interesu bilo kog esnafa ili udruženja nekih privatnih lica, makar to bila i komora izvršitelja. Oni ne smeju da imaju prioritet nad građanima Srbije i ne smemo da se zavaravamo da problem ne postoji, pošto je problem očigledan, veliki i svakog dana je, nažalost, sve veći. Hvala, predsedavajući.Nismo mi ovde danas da pričamo šta se prvi put u istoriji desilo, da li se desilo ovo ili se desilo ono u Republici Srbiji. Ovde smo da pričamo neke konkretne stvari i da baratamo konkretnim podacima.Pošto

ali znam da se ovde o kontinuitetu priča na jedan ružan način, u smislu kakve su zakone donosili do 2012. godine. Pa, evo ja ću da vam kažem.Dakle, 2011. godine Zakon o izvršenju i obezbeđenju, apsolutno nije bilo predviđeno da javni izvršitelji moraju da imaju, kao jedan od uslova koje će ispuniti za izbor, položen pravosudni ispit.Godine

oduzeo je pravo dužniku na osnovno pravno sredstvo, na pravni lek. Izvršni dužnik tada nije imao pravo na podnošenje žalbe. Od 2011. godine do 1. jula 2016. godine, kad su izmene i dopune stupile na snagu, koje su donete 2015. godine, izvršni dužnici imali su samo pravo korišćenja prigovora i zahteva za otklanjanje nepravilnosti, jer žalba nije postojala u izvršnom postupku. Godine 2015. je strašna vlast SNS dovela dovela do toga da naši građani koji su u ulozi izvršnog dužnika mogu da podnesu žalbu u izvršnom postupku.Ako hoćete da s vratimo još malo unazad, taman toliko vremena imam, zakon iz 2000. godine uveo je dužničko ropstvo, odnosno dužnički zatvor, zato što je tada rečeno – ukoliko lice ne ispuni svoju obavezu, odnosno obavezu činjenja, ta se obaveza zamenjivala novčanom kaznom ukoliko ne isplatite novčanu kaznu, vi ste 2000. godine išli u zatvor.U tome je razlika između SNS i svih partija koje su ranije bile na vlasti. **Đorđe Milićević**

Dakle, poslanička grupa ukradenih mandata, koja je bila od 2008. do 2012. godine, koja je sebe nazivala „Napred Srbijo“ nije bila za ovo rešenje kada su demokrate ovo usvajale, a nakon što su došli na vlast

i kod pitanja Poslovnika o radu Narodne skupštine, ne može biti argument – nismo mi to doneli. Odgovornost je na vama da se to promeni, u poslednjih osam godina. Jednom zakon kada se donese nije donet za sva vremena, može se promeniti po zakonom utvrđenoj proceduri ili doneti novi zakon. Tako i kod pitanja izvršenja.Kritikuju se reforme pravosuđa. Koliko smo puta čuli i od predstavnika izvršne vlasti i od narodnih poslanika – žute sudije, sudije koje su postavili žuti, itd, njihova zakonska rešenja? Šta je ovo? Ko je postavio te izvršitelje? Ko ih sada podržava? Nemojte mi reći da ih sad podržava DS u 2020. godini. Podržava ih neka druga stranka.Veliko je pitanje, veoma je važno, ne rešava se. To te kozmetičke promene ne mogu da pomognu onima koji su za poslednjih osam godina ispaštali zbog prakse javnih izvršitelja,

a to šta se desilo 2015. ili 2019. godine, da su neke začkoljice zakonske promenjene nije rešilo suštinsko pitanje. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, kolega Šešelj.Pravo na repliku, narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Izvolite. Hvala vam, predsedavajući.To što sam i ja govorila ranije na sednicama Narodne skupštine – žuti sudovi, žute sudije itd, nažalost, ja jako dobro znam kakva je bila reforma sudstva 2008. i 2009. godine, jer sam ja tada radila u advokaturi. Što reče jedna koleginica odavde – bilo, ne ponovilo se. Znamo i kakvi su bili kadrovi koje su doveli žuti da sude, a znamo i kakva kadrove su oterali iz sudova na najstrašniji mogući način. Ali, da se ne vraćamo na to, biće prilike da pričamo o tome.Meni tome.Meni je potpuno jasno da neko smatra da neki zakon ne treba da postoji ili da neko ima neke primedbe, ali šta ćemo sa zaštitom dužnika, ako smo ovde, recimo, sada u ovom delu rasprave stavili dužnike u prvi plan? Uočeno je dosta situacija u kojima postoji situacija tzv. „cepanja zahteva“.Dakle, protiv jednog istog dužnika jedno isto preduzeće podnese više predloga za izvršenje. Znate koliki je dug onda tog dužnika kad jedno isto preduzeće podnese više predloga za izvršenje, a predlozi za izvršenje podnose se svakog meseca? Svakog meseca se prekida tok zastarelosti i na kraju, kad se svi ti predlozi za izvršenje spoje u jedan, onda je dužnik dužan onoliko, a vi se pitate ovde odakle 5.000 evra? Neko može da bude dužan malo za neki komunalni dug, ali kada se to desi onda bude dužan i preko 5.000 evra. Zato je u tom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju dat limitiran iznos od 5.000 evra.Takođe, htela sam da vam kažem, jedan od razloga kako se došlo do 5.000 evra jeste i zato što se gledala prosečna zarada na godišnjem nivou. Kad izračunate 12 meseci puta prosečna zarada, to je otprilike taj iznos.Znači, sa jedne strane prosečna zarada na godišnjem nivou, a sa druge strane imali su u vidu, Radna grupa u Ministarstvu pravde imala je u vidu i predmete koji su stari, koji su po sudovima, potraživanja određenih ljudi su u pitanju, sa zaračunatom zateznom kamatom na period duži od 10 godina, vrlo lako može da se dođe do cifre koja i prelazi 5.000 evra. Hvala.

smo prikupili više od 100 hiljada potpisa za manje od dva meseca. To je pokazalo važnost tog pitanja za građane Srbije. To treba da bude dovoljan razlog da Narodna skupština bar o tome raspravlja. Ne mora da usvoji, ne morate da glasate „za“, ali treba da ih uvažite i da se o tome raspravlja pa da da svako svoje argumente.Mi smo i odlučno i bićemo i u budućnosti za ukidanje javnih izvršitelja. Vi zbog nečega pravdate njihovo postojanje. Ne možemo mi da razmišljamo ukoliko se sada desi da račun za struju dođe pa ne znam ni ja šta, koliko je takvih slučajeva od ovih više od 600 hiljada izvršenja koliko je bilo, da se nekretnine otimaju zbog komunalnih potraživanja? Vrlo malo. Veliki broj za infostan, ali u odnosu na kredite, vrlo malo.Kada malo.Kada izvršitelj naplaćuje troškove, to nije u korist poverilaca, nego u njegovu ličnu korist, on se pojavljuje kao treća strana u obligacionom odnosu i vrlo često se dešava da mnogo biše zaradi iz obligacionog odnosa izvršitelj, nego poverilac. To je isto tako realnost u Srbiji. To je nedopustivo.Poverioce, takođe, treba zaštiti. Svako treba da plati ono što je dužan, ali ne zaštiti ih tako što će neki dužnik biti opljačkan, nego što će platiti svoj dug u razumnoj meri bez nekog rizika da zato što zbog konkretnih životnih okolnosti nije mogao da plati dug na vreme, ostane bez krova nad glavom. **Đorđe Milićević**

pojedine narodne poslanike da pričaju populistički o nekim temama, ali da ipak ne vređaju dostojanstvo Narodne skupštine.Znači, činjenica jeste da u narodu nikada nisu popularni ni sudski izvršitelji, ni privatni izvršitelji. Nisu popularne ni banke kao davaoci kredita i kao poverioci za neke određene dugove. E sad, pogotovo još ako su te banke gde su osnivači stranog porekla, vrlo lako je dovoditi građane u zabludu, navlačiti gnev građana na finansijske institucije i na taj način sticati određene političke poene.Međutim, takođe je zabluda jedna velika, a to je da banke rade najviše sa svojim novcem. Ne. One najviše rade sa novcem koji pripada građanima Republike Srbije, pa nikako da se dovedemo u tu korelaciju, odnosno da mi neko objasni ako banka ima previše NLP, znači od NBS dobija negativnu ocenu o svom poslovanju i pokrene Narodna banka stečaj, ko će tim građanima koji su deponovali novac kod banaka primili platu, penziju itd, da obešteti te građane?To uvaženi kolega Šešelj nikako da spomene. Ko će da obešteti te građane? Sada njima banka, koja je otišla u stečaj, duguje taj novac, a otišla je u stečaj zato što nije mogao da se sprovodi postupak izvršenja naplate sudskog potraživanja. Neka mi to odgovori.Znači, vrlo lako je napraviti populističku priču i na osnovu te populističke priče praviti neke političke poene. Ali, vrlo teško je odgovorno voditi državu. I sam njihov odnos prema populizmu i populističkim poenima pokazuje kako bi vodili državu, na jedan način koji je prevaziđen, a to je iz vremena kada su banke bile državne, kada su državne banke davale kredite koje niko nije mogao i nije ni hteo da naplaćuje, nego ste štampalo na Topčideru punom parom, pa znamo kako smo prošli kada su građani primali platu od pet maraka. Arsiću.Obzirom da ste ukazali na povredu Poslovnika član 107. dostojanstvo Narodne skupštine, a povredu Poslovnika mogu samo ja da učinim, ne mislim da sam je učinio u konkretnom slučaju, jer nije na meni da vodim dijalog sa narodnim poslanicima, već sednicu Narodne skupštine i samo sam omogućio da kolega Šešelj i koleginica Žarić Kovačević imaju demokratsku raspravu.Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

Hvala vam, predsedavajući.Pošto smo prešli na drugi teren, a to je da su građani dužni banci i pošto kolega Arsić kaže da ne pričamo populistički, evo, ja ću reći nešto što se možda neće svideti mnogima, a to je da, građani su dužni banci, ali da li znate koliko ja ljudi poznajem da su ušli u zaduživanja potpuno ne razmišljajući na koji način će vratiti te kredite? Uzimali su kredite za godišnje odmore, uzimali su kredite za automobile, uzimali su kredite za stanove a da prethodno te ugovore o kupoprodaji stanova nisu gledali, nisu konsultovali advokate, nisu konsultovali pravnike i onda su u problemu i oni, ali u problemu je i banka.Sa druge strane, kaže – zarađuje izvršitelj, pa izvršitelj mora da zarađuje. Javni izvršitelj pruža određenu uslugu, kao što advokat pruža određenu uslugu i najnormalnije je i najlogičnije je da za taj svoj posao zarađuje određeni novac.Što se tiče zaštite dužnika, nisu samo izvršni dužnici građani Srbije i izvršni poverioci su građani Srbije. Ministarstvo pravde je formiralo disciplinsku komisiju koja nadzire rad izvršitelja i u tu komisiju se biraju većinom članovi iz reda sudija koji kontrolišu rad u tom delu.Takođe, na oglasnoj tabli Komore izvršitelja sa svakim zaključkom o prodaji, o javnoj prodaji neke nepokretnosti, svako može da se upozna da i da dođe ako je zainteresovan i da prisustvuje javnoj prodaji.Prema tome, nije baš situacija da se ništa ne kontroliše. Nije baš situacija da ne postoji nikakav nadzor. Jeste situacija da od 2000. godine pa nadalje, odnosno do 2019. godine se Zakon o izvršenju i obezbeđenju mnogo menjao, ali se menjao zato što je SNS, pre svega, sa svojim kolegama poslanicima iz vladajuće koalicije želela da unapredi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, da izjednači položaj izvršnog dužnika i izvršnog poverioca, da obezbedi određenu zaštitu izvršnim poveriocima, da obezbedi određenu zaštitu izvršnim dužnicima. A, što se tiče sudova, o tome možemo da pričamo, ali ja sam već vreme prekoračila. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, koleginice.Pravo na repliku ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Izvolite. Lepo je da čujemo da je u stvari njihovo postojanje zbog građana Srbije. Ja sam bio ubeđen da je potpuno drugačije, ali ako je potreba građana Srbije da postoje javni izvršitelji, onda je to sasvim druga stvar.Mora izvršitelj nešto da zaradi, pa mora, ali da li je normalno za šest meseci da 200 ljudi podeli 30 miliona evra? Da li je to normalno? To je rekla gospođa Kuburović, nisam ja izmislio. Malo više od 200 ljudi oko 30 miliona evra za šest meseci i tako svake godine.Ko je onda tu u pravu i na koji način su zaista tu građani zaštićeni i poverioci? Pazite, 30 miliona evra za šest meseci.Privatnici bolje funkcionišu i prilagođavaju se tržištu nego preduzeća koja su pod kontrolom države, što se tiče ekonomije. To je empirijski dokazano. Ali, ne može da to bude pandan da je neko efikasniji, pa da mu se onda ustupi državna nadležnost, nadležnost suda. Tako sutra možemo mi da se setimo da je efikasnije da neko privatno zakonodavno telo donosi zakone nego Narodna skupština i da onda po principu efikasnosti ukinemo parlament i da tamo neki privatnici donose zakone, da ne pričamo o tome da možemo da imamo i privatne zatvore i privatnu policiju i privatnu vojsku.Možemo da se setimo, privatna policija je efikasnija od zvanične policije Republike Srbije, šta će nam onda policija? To je logika stvari kod postojanja javnih izvršitelja i ona je nakaradna i nenormalna i nepotrebna.Niko nije zaštićen osim javnog izvršitelja i njegovog ekstra profita iz svakog potraživanja, do tih stvari koji otvoreno vređaju građane Republike Srbije, koje, pre svega, prvo ih izbace na ulicu iz svog stana, a onda im to izbacivanje na ulicu naplati. To je nenormalno, nedopustivo i treba hitno da se promeni. Hvala, predsedavajući.Neću reći ono što mi je rekao kolega Arsić.Postavlja se pitanje zašto su uvedeni sudski izvršitelji? Pre svega, sudski izvršitelji su posledica odluka Evropskog suda za ljudska prava, gde su donošene odluke

i najveći broj predstavki koje su bile pred Evropskim sudom za ljudska prava odnosile su se na neisplaćene zarade radnice u restruktuiranim preduzećima.Mi smo imali na desetine, na stotine odluka Evropskog suda za ljudska prava gde su utvrđene izuzetno visoke obaveze neizvršenja odluka u izvršnom postupku. To je sa jedne strane.Sa druge strane, ja zaista smatram da nije u redu satanizovati jednu struku, da nije u redu satanizovati jedan postupak. Izvršni postupak javlja se kao kruna parničnog postupka. Ukoliko ste vi završili parnični postupak i ako ste dobili presudu i ako ste uzeli klauzulu izvršnosti i ako vam je presuda pravnosnažna i izvršna, vi tu presudu ne možete da sprovedete u delo. Vi ne možete da je izvršite. Vi ne možete da naplatite svoja potraživanja.Šta onda to znači za izvršni postupak? Onda izvršni postupak ne treba da postoji. Kako ćete naplatiti svoj dug ako ste nekome pozajmili novac za izvršnom presudom ako smatramo da izvršni postupak ne treba da postoji, odnosno da javni izvršitelji ne treba da postoje? I javni izvršitelji i sudski izvršitelji postupaju isključivo po sudskom rešenju. Dakle, sud donese rešenje po kome će postupati javni izvršitelj ili sudski izvršitelj.Još nešto da kažem samo u prilog tome. Dok su izvršenja bila u sudovima, prema zvaničnim podacima Saveta Evrope, Srbija je imala 408.000 nerešenih izvršnih predmeta, od kojih je 90.000 čekalo duže od dve godine, a evropski prosek tada za izvršenje u tom trenutku bio je između 30 i 40 dana. To je ono zašto ja kažem – žuta vlast, jer to je informacija, odnosno podatak iz 2009. godine.Ovo je bila jedna od glavnih stvari u to vreme

Šešelj, dobićete pravo na repliku, ali molim i vas i koleginicu Žarić Kovačević da polako ovu raspravu privodimo kraju, jer imamo negodovanje ostalih kolega ovlašćenih predstavnika koji mole i čekaju da dođu na red da govore o Šešelj** Prvo, više puta smo čuli sudski izvršitelji. To nisu sudski izvršitelji, to su javni izvršitelji.Sve ovo što smo do sada čuli je poražavajuće za državu Srbiju. Srbiju. To je priznanje da država Srbija ne može da reši problem neefikasnosti izvršenja i da umesto toga daje privatniku da to radi. A, onda imamo situaciju da na nivou od pola godine, dakle, za šest meseci 200 ljudi zaradi 30 miliona evra zato što su izvršavali u ime države.Sa druge strane, kada se pleni nekretnina, banku zanima šta će da se zapleni, ne pita se tu sud ništa. Tarife određuje izvršitelj, koliko će da košta kada vas izbaci napolje, koliko će da košta kada vam dođe na vrata sa policijom, pa da vas obavesti, pa da vam uruči i To je nenormalno.Država Srbija priznaje poraz da ne može da se reši sa problemom. Umesto da je radila na tome, pa makar ta reforma trebala da traje i dve, tri, četiri, pet, koliko je god potrebno, godina, mnogo je bolje nego da se legalizuje pljačka.Dakle, da se stvori takav ambijent da sudski izvršitelj može da obavlja svoj posao, neko lice kome je plata vezana za učinak, a garancija da niko neće biti prevaren i opljačkan zato što pripada nadležnom sudu, država Srbija stoji iza toga. Zaposlite više ljudi, ako treba, i povećajte im plate, a ne interes banke, interes javnog izvršitelja da bude tu prioritet i bilo kom smislu.Nedozvoljeno je i nenormalno njihovo postojanje zato što smo videli iz prakse šta se dešava. Nismo se mi toga setili zato što se to ne dešava u Srbiji, da je to neki hir i tako dalje i zato je toliko broj ljudi to podržao.Šezdeset miliona evra za godinu dana, 30 miliona evra za šest meseci, ti ljudi zarade. Da li je moguće, da to toliko košta? To je rekla gospođa Kuburović. Samo to je problem i pokazuje da ova država nije samostalna, ne može da reši svoje probleme. Kakav god režim da je bio kada se to uvodilo, sada je neki drugi režim, možda može bolje da sagleda situaciju.

vremena u toku današnjeg dana.Ono što je poražavajuće za Republiku Srbiju jeste žuta reforma žutog pravosuđa 2008. i 2009. godine. Ono što je poražavajuće bilo za Republiku Srbiju i što je bilo poražavajuće za grad Niš je Zoran Živković koji je izneo kontejnere na Trg kralja Milana i pozivao ljude da pale račune za struju, pa su tim ljudima ispred vrata bili izvršitelji, a ne Zoranu Živkoviću koji se odlično ovde provodio u Beogradu.Što se tiče razlike između sudskih izvršitelja i javnih izvršitelja, sudski izvršitelji su uglavnom bila lica koja su sprovodila izvršenje u sudovima, bili su državni službenici, ali vrlo često su bili sa, recimo, srednjom školom. Sada izvršitelji moraju da imaju pravni fakultet, moraju da imaju pravosudni ispit i moraju da prođu određene da prođu određene obuke. Upravo zbog toga, evo, koliko je bio efikasan sistem u izvršenju u sudovima. O tome govori podatak da smo od 2015. godine imali preko 2.000 izvršnih predmeta u sudovima koji su trajali i više desetina godina.Da li znate da sam u praksi videla primere kada izvršni poverilac podnese inicijalni akt i zajedno sa tim inicijalnim aktom, odnosno predlogom za izvršenje izvršni predmet stoji u sudu godinu, dve, tri, pet, 10, 15 i nikako da se sudski izvršitelj seti da radi.Sa druge strane, sretala sam i sudske izvršitelje koji su odlično radili svoj posao, ali ne može zbog toga samo da se kaže - sudovima je potreban veći broj sudskih izvršitelja. Koliko ima stanovnika u Srbiji? Srazmerno tome ima i zaposlenih sudija, sudskih izvršitelja i ostalih ljudi koji rade u pravosuđu. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, koleginice.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.

red.Poštujem to što postoje sledbenici Ivana Pernara. Dakle, glavni politički stav ili deo političkog programa je izvršenje. Teško je biti arbitar između poverilaca i dužnika. Teško je biti i izvršitelj, da li si sudski, da li si javni. Pazi, imamo javne izvršitelje i sudske. Za mene su i jedni i drugi javni. Sud je deo javne vlasti, barem ja to tako vidim. Sudski izvršitelji i javni izvršitelji, tzv. privatni, donose odluke, sprovode odluke koje donosi sud. Bez rešenja o izvršenju, sud. Bez rešenja o izvršenju, sudskog, nema izvršenja.Zakon koji smo mi zatekli je bio veoma loš. Ko je od vas bio predmet izvršenja tih godina to najbolje zna.Ja sam imao tu sreću i nesreću da osetim izvršenje DS. Bojan Bojan Pajtić je, recimo, naštancovao, jer mu se nisu svidele neke moje diskusije i dok su još vladali Vojvodinom sa 6% podrške… To su ovi koji bi sa 6% podrške nasilno da osvoje vlast, jer su navikli sa 6% podrške da da drže vlast. Nemaju sad ni 6%, već svi zajedno imaju 6%, to je desetak verzija DS, nisu mogli sami sa sobom, oglodali su stranku, oglodali su program, postali su stranka bez programa i bez članstva i sad oni kao nešto bojkotuju.Dakle, u njihovo vreme ja sam bio predmet izvršenja. Nije se odbijalo do pola plate, već dve trećine plate. Kod mene na sreću su imali šta da uzmu. Zamislite, dobijem 14 rešenja

Jedan poreski obveznik može da ima jedno rešenje godišnje, ali za dve godine kada imate 14 rešenja, to ukazuje na to da ta izvršilačka nagrada bude onako malo deblja. Što više rešenja, to više štancovanja itd, onako baš da bude onda su našli žutog izvršitelja, žuti izvršitelj je našao žutog sudiju. Znate li kako je sudija donosio odluku? Tako što je samo lupio pečat

Znači, sve od tada što smo menjali, menjali smo u korist dužnika.Nadam se da će doći vreme da tih dužnika bude što manje, da će Srbija stajati ekonomski bolje, sve bolje i bolje i da će tih dužnika i poverilaca biti sve manje, da neće biti potrebe ni za sudskim izvršenjem, niti za izvršenjem javnih izvršitelja. Radim na tome i vladajuća većina, a verujem i mnoge dobronamerne kolege iz opozicije rade na tome, kritikujući nas, da napravimo što bolju ekonomsku situaciju u zemlji, da budu što bolji lični dohoci, prihodi poljoprivrednika, zanatlija, preduzetnika, da ne dođu u situaciju da zbog nekog neplaćanja dođu i da budu predmet izvršenja.Recimo, ja koji sam bio predmet, napravim ja prigovor zato što je sudija napisao da se izvrši to na meni, iskoristio moje podatke, ali na rešenju kojim sam ja terećen iz „Voda Vojvodine“ piše „Rističević Mirjana“,

izvršitelj je našao svog žutog sudiju, koji, gle čuda, iz Mitrovice dolazi da to radi u Inđiji, izvršitelj je iz Sremske Mitrovice. Sve je to lepo bilo uvijeno u žutu oblandu i oni su lepo, ne polovinu, nego dve trećine plate revnosno izvršili.Uložio sam taj prigovor u roku od pet dana. Naravno, prijatelji Pajtića nisu bili predmet izvršenja. Znači, ja sam uložio prigovor ja sam uložio prigovor u roku od pet dana što je bila zakonska odredba, samo vi galamite, mene ometati ne možete, ni omesti, dakle, ja sam uložio legalan prigovor. Sudija je imao, jel tako gospodine Martinoviću, imao obavezu da to reši u roku od pet dana. Znači, prigovor se podnosi u pet dana, sudija ima pet dana da prigovore reši. Nisu ga rešili pet meseci. To se zove u zakonu nemar sudije, a to je razlog za opoziv sudije da mu prestane funkcija i naravno Visoki savet sudstva, sastavljen od žuto bogoslovenih sudija, razumeš, nije im palo na pamet da takvom sudiji kod ovog ko je odobrio takvo izvršenje uskrate šansu da više takvo neko rešenje ne donese nekome drugome, jer kod mene su imali šta da naplate, ali je veliko pitanje šta bi se desilo, a verovatno se dešavalo da neko drugi pod nekim uslovima ne dođe pod udar takvog zakona.Mi smo zakone menjali, ustanovljeno pravo žalbe. Ja da sam ga imao verovatno bi bolje prošao i na kraju da kažem da je starešina tog suda rekao – da, ja sam sve bio u pravu, ali eto, ona je morala da štiti koleginicu i da bi zaštitili koleginicu oni su doneli zaključkom odluku da to što je bilo 2006. i 2007. godine, to što je bila Rističević Mirjana nije bitno, da oni zaključkom usklađuju podatke iz 2006. godine sa mojim podacima, gotovo neverovatna egzibicija, a taj zaključak je valjda akt suda na koji nije dozvoljena žalba. Da li je tako gospodine Martinoviću? I lepo su se hvalili kako su izvršili to na meni, a starešina suda rekla - pa dobro, jeste to, on je bio u pravu, ali ja sam morao da štitim koleginicu.Što sam ovo ispričao? Zato što mi dižemo buku na javne izvršitelje kojima uskraćujemo deo po deo nadležnosti, ja ne tvrdim da tu nema zloupotreba, ali po meni glavno pitanje je pitanje suda. Dakle, ako sud ne dozvoli izvršenje javni izvršitelj može da peva borbene, a najveća je nepravda kad sud na nekoj sirotinji donese rešenje izvršenju koje nije zakonsko, a često to radi. Najveća grehota je kad sud napravi zaključak o izvršenju, pa recimo, tamo bilo za one komunalne usluge, dopadne im se neki stan, pa sudski izvršitelj nađe nekog sudiju, pa se lepo oni dogovore za određeni procenat, pa se taj zaključak obavesti neko, jel, pa čim se taj zaključak okači na onaj ekser na oglasnoj tabli neko ga skine, pa prođe ta prva cena, pa se onda cena smanjuje itd.Znamo itd.Znamo mi da su pojedine sudije u kombinaciji pokušavajući sa onom elektronskom oglasnom tablom itd. Pokušavamo i to da rešimo. Više ne može da se uzme dve trećine plate, dve trećine penzije. Maksimalno smo pokušavali da izađemo da izađemo dužnicima u koristi. Ali, moja kritika se odnosi na sud. Ne sme se olako donositi rešenje o izvršenju. Ne sme se sudskim putem olako dati, a nečija sudbina u ruke neodgovornih izvršitelja,

Neki od glavnih argumenata zloupotreba smo izbacili.Verujem da ćemo mi i dalje raditi na ovom zakonu, jer praksa donosi kod njih sve novine, pokušaj zloupotrebe itd, ali ali ja verujem da treba da dođe vreme kada će izvršenja biti sve manje, kada će dugova biti sve manje, kada će biti manje nezadovoljnih poverilaca i još nezadovoljnijih dužnika. Da bi to postigli Srbija mora da razvija svoju ekonomiju, ali niko ovde neće da priča o nekim drugim izvršiteljima.Najpoznatiji za mene izvršitelj u Srbiji Dragan Đilas. Taj je izvršio nad građanima Srbije izvršenja vredna 619 miliona evra. Ja to odgovorno tvrdim. Ako neko ko nema proizvod, ako neko ko je na javnoj funkciji na svoje firme dok je bio na javnoj funkciji je prihodovao 619 miliona evra, ja pitam – na čiju štetu je 619 miliona evra Dragan Đilas zaradio, odnosno verovatno je izvršio na određenom broju građana, a ja mislim da je to gotovo na svim građanima Republike Srbije.Gledajte samo šta je uradio sa strankom čiji je predsednik bio. Zamislite to izvršenje kada se on dogovori sa Bojanom Pajtićem koji je meni naplatio što je naplatio, već sam rekao da su doktori vadili iz njega i ja se ne stidim da uputim takvu vrstu kletve onome ko je vladao na 6% i koji svakodnevno na društvenim mrežama vlada pripadnike većine.Dakle, većine.Dakle, u dogovoru sa Bojanom Pajtićem on je postao vlasnik jedne stranke tako što je kupio dug, kupio dug stranke, odredio kamatu od 18%, 18%, to je specijalna vrsta kamate izvršitelja koji naplaćuje 18% kamate godišnje i koji na takav način je postao vlasnik te stranke. Ostvario politički uticaj u parlamentu koji objektivno nije imao. Postao je šef stranke preko novca iz senke i mogao je da naredi ovim nesrećnicima da izađu napolje i da bojkotuju Narodnu skupštinu. Zašto oni bojkotuju Narodnu skupštinu? Zbog Đilasovog i Šolakovog biznisa.Godinu dana sam vas upozoravao, vas iz većine, vas iz opozicije i gotovo da smo svi složni oko toga da mi nemamo problem sa ovim žutim nesrećnicima, već da imamo problem sa Đilasom i Šolakovim biznisom, sa njihovim izvršenjem. Pogledajte ucenu na „Telekomu“. Zamislite kada bi 150 ili 200 kanala, koliko „Telekom“ ima, svakom od kablovskih kanala plaćali 0,4 evra po korisniku. To bi bilo 320 hiljada evra puta 150 dolazilo do 45 miliona evra, pa bi recimo na 800 hiljada korisnika svako morao da plaća mesečnu pretplatu od 60 evra. Čisto da vam kažem kako Šolak i Đilas žele da izvrše nešto nad građanima Srbije koji nisu u SBB pretplatnici, nego su u „Telekomu“, a SBB bi da iskoristi svoju šansu i pri tome ove koriste kao fizičku radnu snagu. Znači, ako zapne Šolaku i Đilasu, Đilas koji je gurnuo ove u dužničko ropstvo rešen je da izvrši to i politički i finansijski uz 18% kamate, Aleksandra Jerkov ide gratis, Gordana Čomić ide gratis,

Dragana Đilasa, da budu izvršitelji naknadama koje dobijaju ovde od države za stranku itd, da tim otplaćuju dug i 18% kamate itd. a deo a deo tog novca na ono udruženje „Davidović“ od kamate da bi vegetirali, Đilas vrati, ali onda iz tog „Davidovića“ dobiju pare njegovi ljudi da tim održava proteste da bi oni mogli, da bi on imao tu fizičku radnu snagu koja ide da izvrši volju Šolaka i Đilasa. To je specijalna vrsta izvršitelja.Svi ste zaboravili Borka Stefanovića. On je izvršio satelite. Ako se sećate što su Tadić, Marović i onaj nesretni Đukanović, koji vija Srbe, samo juri Srbe samo zato što su Srbi, želi da izbriše srpski identitet u Crnoj Gori, oni su kupili… Znate kako kupe? Oni kažu savezna država kupuje satelit, odnosno snimke sa zakašnjenjem od dva dana kao zbog terorizma. Zamislite teroristu koji izvrši terorističko delo i dva dana čeka da ga slikaju, odnosno da slike dođu u Srbiju da bi mogli da ga jure. Takvu vrstu terorista nisam video, a zbog toga su kupili satelite od Izraelaca. Koliko je bilo, četrdesetak miliona evra. Kupili Crnogorci, tri Crnogorca za saveznu državu, ali da plati Republika Srbija. Znate ko je izvršio tu volju? Izvršio je Borko Stefanović svih četrdesetak miliona evra, taj isti je bio ono sa Amerikancima – daj američkoj porodici tamo, ne znam, ovaj lupio čvrgu Kovačević nekom tamo liku, milion evra. Ko je izvršitelj? Izvršitelj je Borko Stefanović.To je specijalna vrsta, da ne spominjem, to je specijalna vrsta izvršenja. Oni su doneli taj prvi sakati Zakon o izvršenju, oni su glavne arhitekte ovog zakona. Mi smo pokušavali i pokušavaćemo i dalje da to prepravljamo. Ali, ja imam zamerke na izvršenja, a najviše zamerki imam na sud, a već smo videli da sudovi u većini slučajeva, recimo onaj Majić, on je zaštitio pedofila na štetu devojčice od 13 godina. To je činjenica. Već smo videli razne sudije i razne njihove presude. On je zaštiti 11 albanskih terorista koji su ubili 80 Srba i mučili još 270. Dakle, čuvena Gnjilanska grupa koja je život oduzimala laganim oduzimanjem duše. Što znači, mučili su Srbe dok ne ispuste dušu i gle čuda, sud u Beogradu

prvo palo na pamet.Dakle, kad imamo takve sudije u apelacionim sudovima, zamislite šta imamo u ovim osnovnim sudovima, zamislite razne strine, rođake, tetke svih ovih žutih, koji zbog one velike pljačke nisu odgovarali. Ja bih voleo da su ti sudovi, za koje tvrdim da ne treba menjati Ustav, i da im ne treba davati još veća ovlašćenja, jer oni su već izabrali Vrhovni savet sudstva koji njih treba da razreši, a neće da ih razreši ako im damo još veća ovlašćenja, to će postati ne samo politička stranka u državi, to će postati privredno društvo i ništa nećemo moći da im učinimo ukoliko bude raznih nezakonitih izvršenja.Zato je moj apel na sudije da to više ne čine. Apel na kolege narodne poslanike da mi jednog dana moramo da prečešljavamo malo taj sud, da vidimo ko je zaslužan stvarno da bude sudija, a voleo bih da u tome učestvuju mladi pravnici, da ne bude to neka naša politička odluka, da nam skup nekih pravnika koji su postali pravnici u međuvremenu od 2012. godine, pa do danas, da oni kao novi ljudi odrede šta oni misle da bi mi trebali da uradimo i ko je stvarno dosledan sudijske funkcije. Sa Majićem i ovim, kako se zove, Hadžiomerovićem i raznim drugim, mi daleko nećemo stići u izvršenju.Dakle, sve dok sudije budu odobravale izvršenje nepravdi će biti, a ja apelujem na sve ministre, na sve opozicione i vladajuće poslanike, da sve uradimo da srpska ekonomija napreduju još brže nego što sada napreduje, da plate budu sve veće, da bude iz realnih izvora iz ekonomskog rasta i da time smanjimo mogućnost da ljudi ostanu dužni, a da poverioci izvrše, odnosno izvršitelji izvrše u korist poverioca taj dug, jer onda, ja ne verujem ni da je poverilac mnogo veseo, a dužnik u tom slučaju u nekoj vrsti očaja.Da bi sprečili ubuduće, moj apel je što više da radimo na ekonomiji, da svako u svojoj opštini, svi mi u Narodnoj skupštini, donesemo što više propisa, odluka koje će biti u korist svih investitora sa domaćim i stranim kapitalom da ova zemlja napreduje sve brže i da narod ima sve više novca, da ne mora da bude nikom dužan i da ne mora da doživi pred porodicom neko poniženje u slučaju izvršenja. Hvala. Zahvaljujem kolega Rističeviću.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština raditi posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akt iz dnevnog reda ove sednice.Prelazimo na redosled narodnih poslanika, prema prijavama za reč o pretresu o Predlogu za autentično tumačenje iz tačke 1. dnevnog reda.Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.Izvolite. Poštovani prisutni, pred nama je jedno proceduralno pitanje koje zbog odluka iz stava Ustavnog suda svakako treba da uskladimo i rešimo.No, ovo jeste povod i da se pozabavimo pitanjem Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Svaki zakon kada se po prvi put uvodi u jednoj državi i društvu, treba imati na umu i biti spreman da primena tog zakona može izazvati određene probleme, koje treba kasnije usklađivati sa stvarim potrebama, ali isto tako i sa vrednosnim principima i interesima.Dobro je kada zakon obezbeđuje efikasnost, što je slučaj sa ovim zakonom, međutim, nijedno napredno društvo i država ne smeju zaboraviti da centralna figura svakog zakona nije sam zakon ili sama materija, već uvek čovek. Namerno kažem čovek, možda pre nego što ću kazati građanin, jer nekako je i pojam građanin pomalo dehumanizirao čoveka, svodeći ga na određenu statističku brojku.Pojam čovek je zapravo ono što se ni na koji način ne sme zapostaviti, ni na pojedinačnom, a ni na kolektivnom planu, jer kada se bavimo čovekom i kada ovaj pojam i sve vrednosti koje proizilaze iz ovog pojma i tiču ga se, imamo pred sobom dok projektujemo i donosimo zakone, zasigurno će greške i nedostaci tih zakona, kako u teorijsko regulativnom delu, isto tako i u praksi, odnosno u primeni sigurno biti da je da se pojavljuju određeni problemi u primeni ovog zakona, ne u proceduralnom, već u suštinskom smislu, kada je u pitanju čovek, pogotovo onaj siromašni, oslabljeni čovek koji je nažalost žrtva brojnih, ranijih politika, ali isto tako i ovoga što se zove tranzicija, a traje više od tri decenije, što ne bi trebalo biti moguće, jer tranzicija ne bi smela toliko trajati. Ovo više liči na neku vrstu fermentacije, nego same tranzicije, ali žrtva i posledica tog stanja i pogrešnih, ranijih politika jeste vrlo često da je čovek, njegova ljudskost, njegovo dostajnostvo, odnosno osnovna vertikala koja ga čini čovekom najčešće ugrožena.Zapravo mi narodni poslanici, pored brige da zakone koje donosimo budu pravno utemeljni, argumentnovani, budu usklađeni sa Ustavom i drugim zakonima, ne smemo nipošto gubiti osećaj za čoveka, pogotovo za onog slabog i siromašnog čoveka koji je najčešće žrtva.Imamo bogata iskustva iz istorije. Napomenuću da je jednom prilikom još

obaveznog davanja zato što su građani te godine bili gladni, odnosno siromaši.Dakle, ljudski vladar je suspendovao božji propis pokazujući time afinitet i senzibilitet za čoveka, odnosno za siromašnog čoveka. Ovo su sve razlozi, pozivi da se značajnije, kroz naše celokupno zakonodavstvo, ali isto tako i osvrćući se na Zakon o izvršenju i obezbeđenju, pozabavimo čovekom i objektivno, bez potrebe na akcentovanje stranačkih razlika, pozabavimo čovekom i tamo gde postoje ozbiljni razlozi zaštitimo tog siromašnog čoveka od ovog zakona, odnosno od izvršitelja koji se nažalost pokazalo da nemaju puno dušu, a zakon im je to omogućio. Hvala.